предложение. Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля да допуснете поканените лица „Доклад на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните (обобщен), № 053 07 32 от 23 юни 2010 г.” „Закон за изменение и допълнение на Закона за храните.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

По § 4 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя. има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §

в окончателния продукт, също така и ако съдържат и/или се състоят от ГМО при производството на детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца.” „(5) Забранява се използването и влагането на продукти и съставки, които са произведени от ГМО, дори без да съдържат ГМО в окончателния продукт, също така и ако съдържат и/или се състоят от ГМО ГМО при приготовлението на детски храни, както и храни, предназначени за детски ясли, детски кухни, детски градини, училищни и здравни заведения, студентски и учрежденски столове.” Алинея 5 става ал. 6. Комисията подкрепя по принцип Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, две неща по текста, който сме предложили. от нас е по най-важното от текста, а именно забраната за влагането на продукти и съставки, които се състоят, съдържат или са произведени от ГМО, при производството на детски храни – това е най-важното. В крайна сметка то се подкрепи от комисията. Убеден съм, че и Народното събрание ще го подкрепи. Тук имаше предложение, направено от Министерството на здравеопазването, докато течеше гледането на законопроекта на първо четене. То беше следното: след думите „детски храни” да се запише: „предназначени за кърмачета и малки деца”. Изискването беше на Министерството на здравеопазването, защото то уточнява и вкарва подробности в текста. Ето защо, господин председател, правя предложение за редакционна промяна. В ал. 4, както е текстът на комисията, след думите „детски храни” да се добави „предназначени за кърмачета и малки деца”.

продукти и съставки, които са произведени от ГМО,” и т.н., „както при приготвянето на детски храни, както и храни, предназначени за детски ясли, детски кухни, детски градини, училищни и здравни заведения”. заведения”. Ние сме предложили текста по този начин, защото това са места, където има ограничен избор от хранителни продукти, които могат да бъдат консумирани от пациентите, например в лечебно заведение.

не е забранено използването на генно модифицирани организми при приготвянето на тези храни, това в някои случаи дори може да застраши живота на пациентите в тези лечебни заведения или на децата в детските ясли и детските градини.

Отделно ще гласуваме предложението ви, също ще гласуваме и това предложение. Режим на гласуване.

Гласували 91 народни представители: за 42, против 17, въздържали се 32. Предложението не е прието.

Има постъпило предложение от народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов за създаване на нов § 1. Комисията подкрепя предложението по принцип. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. Създава се чл. 9а: „Чл. 9а. Забранява се рекламирането на генетично модифицирани храни чрез реклами или други форми на търговски съобщения, в които като изпълнители участват деца или които представят деца, употребяващи тези храни, и/или са предназначени за детска аудитория.”

от ГМО в съотношение над допустимата прагова норма, определена в Регламент (ЕО) № 1830/2003, видът, количественото съдържание, уникалният индификатор на ГМО и думите „Съдържа ГМО” задължително се

Към заявлението по ал. 3 производителите на храни прилагат декларация по образец, удостоверяваща влагането или невлагането на съставки и добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка, и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма, произведени от ГМО при производство на храни в обекта. (5) Алинея 4 не се прилага за търговците, включително заведенията за обществено хранене.”

Има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев за създаване на нови параграфи

В чл. 19 текстът на комисията става ал. 1 и се създава ал. 2: „(2) Опаковането, транспортирането, складирането и продажбата на храна, която представлява кълняеми семена от ГМО, в границите на защитените територии по Закона за защитените територии, „Натура 2000” и 30-километровата зона около тях се забраняват.” Има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9: „§ 9. Създава се чл. 19б: „Чл. 19б. (1) Продажбата на генетично модифицирани храни се извършва по ред, определен в наредбата по чл. 10, ал. 4. (2) Забранява се разпространението и продажбата на генетично модифицирани храни в детските ясли, детските кухни, детските градини и училищата.”

Благодаря, господин председателю. Уважаеми народни представители, текстът, който е представен от народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, е свързан с биологичната безопасност. Става въпрос за един специфичен случай, когато се опаковат, транспортират, складират и се продават кълняеми семена на генетично модифицирани организми. Както знаете, този въпрос би могъл да има влияние върху биологичната безопасност, тъй като при този процес биха могли да изпаднат такива семена вън от зоната, в която това се случва, и по този начин в самите защитени територии по Закона за защитените територии и допълнителните зони по „Натура 2000” съгласно Закона за биоразнообразието да попаднат генетично модифицирани организми. В Закона за генетично модифицираните организми ние решихме да защитим биоразнообразието в България. Затова в този текст, когато става въпрос, повтарям, не просто за храна, а за кълняеми семена – семена, които могат да покълнат и да пораснат, предлагаме да се спази същото нещо, което бяхме решили по другия закон. защитените територии по двата закона, които ги обявяват, и в 30-километровата зона около тях да не може да се извършва тази дейност, която застрашава биологичната безопасност и застрашава запазването на автентичното биоразнообразие в тези защитени територии. Целта на защитените територии е именно да запази биологичното разнообразие на България, генофонда на дивата природа в България такъв, какъвто е, и да не даваме възможност с дейности, свързани с генетично модифицирани организми, биоразнообразието и генофондът в защитените територии да бъдат променени и нарушени, а да се запазят във вида, в който искаме да се запазят. Ето защо смятам, че трябва да подкрепим това предложение. Както вече подчертах, то се отнася само за един специфичен случай, когато става въпрос за кълняеми семена. Това не може да противоречи на разпоредби и директиви, защото става въпрос за една определена територия – тя е определена и в този текст на предложението, а не изобщо, така че не говорим за генерална забрана, а за териториална забрана, свързана със защитата на биоразнообразието. България беше първата страна, която ратифицира Протокола от Картахена за защита на биоразнообразието още през 2000-та година. Оттогава досега това е една устойчива политика в тази област, която нашата страна провежда, и до момента сме успели да защитим нашето биоразнообразие такова, каквото в малко други страни в Европа и в света имаме. Затова смятам, че този текст е по-добре да бъде подкрепен, отколкото отхвърлен. Той не нарушава

Благодаря, господин председател. С разбирането, че всички вече сме уморени, но в крайна сметка искам да ви кажа, че това, което гласувахме преди малко, когато отхвърлихте нашето предложение по отношение на детските градини, училища

на генетично модифицирани храни в детските ясли, в детските кухни. В детските ясли не се продават храни, както и в детските градини – също не се продават храни. Защо забраняваме? (Реплики.) Вашето предложение, което става предложение на комисията в ал. 2: забранява се разпространението и продажбата на генетично модифицирани храни в детски ясли, детски кухни, детски градини и училища. Там се приготвят храни. ДОКЛАДЧИК Добре. Правя редакционно предложение след „детските ясли, детските кухни, детските градини” да запишем „и училищни, и здравни заведения”, тъй като състоянието на пациентите, които са настанени за лечение в лечебните заведения също изисква защита. Затова предлагам след училищата да за запишем и здравните заведения. Благодаря Това е в ал. 2? Добре, благодаря. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя. Моля, гласувайте.

само да се замислите върху едно нещо – можем да защитим здравето на пациентите, които са настанени за лечение в болниците като забраним използването на генно модифицирани организми при приготвянето на тяхната храна. Ако искате да го направим – подкрепете редакционното предложение. Ако не искате да го направим – не го подкрепяйте. Замислете се върху смисъла, а не върху това кой го предлага. Благодаря ви. Колеги, прегласуваме така направеното предложение от народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 89 народни представители: за 27, против 17, въздържали се 45. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване направената редакционна поправка от народния представител Ваньо Шарков - към предложението на комисията, в ал. 2 след думите „детски градини” да се добави „училищни и здравни заведения”. Моля, режим на гласуване.

Колеги, извинявам се. Неразбирането беше мое. Без да искам ви подведох при предишното искане за прегласуване, тъй като смятах, че прегласуваме редакционната поправка.

Благодаря. Колеги, гласуваме отново предложението за редакционната поправка на господин Шарков към ал. 2 на чл. 19б. Моля да гласуваме.

да гласуваме. Гласували 87 народни представители: за 32, против 5, въздържали се 50. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията

на гласуване. Гласували 90 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 4. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов за нов параграф: чл. 20 се създава нова ал. 5: „(5) При несъответствие между етикета и съдържанието на продукта съдържащ, състоящ се или произведен от и с ГМО, производителят и операторите са длъжни незабавно да изтеглят от пазара цялата партида и съответно да я преетикетират или да я унищожат, ако ГМО е от вид, който не е разрешен в Европейския съюз. Информацията за производителя, името на стоката, номера на партидата, вида ГМО с идентификатора, както и размера и вида на несъответствието се обявяват незабавно на сайтовете на Министерство на здравеопазването и на Министерството на земеделието и храните в регистъра за проследяемост на ГМО, като също така се прилагат мерките, предвидени в чл. 20а

Няма изказвания. Подлагам на гласуване така направеното предложение от народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов за създаването на нов параграф. Моля, гласувайте.

По § 7 на вносителя има постъпили предложения от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10: „§ 10. § 10: „§ 10. В чл. 21а се създават алинеи 4 и 5: „(4) Производителите изискват и съхраняват резултати от лабораторни анализи, представени по чл. 23з и изискванията на Регламент (ЕО) № 1830/2003, за доставените генетично модифицирани съставки и добавки, както и компоненти на дадена съставка, и вещества, предназначени за влагане в храните. храните. (5) Производителите вземат проби с цел удостоверяване на съответствието със заявената информация по чл. 12, ал. 4 с периодичност, определена във внедрената система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критичните контролни точки по чл. 18, ал.

в който задължително фигурира името на фирмата вносител и/или производител, търговското наименование на продукта, вида ГМО с неговия идентификатор и процентното съдържание на ГМО.” 3. В ал. 10 след думата „поддържа” се добавя думата „публичен”.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 12: „§ 12. В чл. 23а, ал. 1 се създава т. 6: „6. поддържа електронен регистър за дейността си в интернет страницата на Министерството на здравеопазването.” Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя. Моля, гласувайте.

Гласували 88 народни представители: за 20, против 26, въздържали се 42. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията със съответната редакция за § 8, който става § 12. Гласували

на нова ал. 15 в чл. 23е: „(15) Внасяните генетично модифицирани продукти притежават декларация, чието копие се предава на всеки следващ оператор до предлагането на крайния продукт в търговската мрежа, като на всеки етап се вписва извършваната обработка на продукта. За всяка следваща партида се издава нова декларация.”

комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 16: „§ 16. В чл. 24 се създава ал. 4: „(4) При внос на храни, съдържащи или състоящи се от ГМО, вносителят задължително представя информацията

предложението по принцип. Комисията предлага да се създаде нов § 17: „§ 17. В чл. 27 се създава ал. 5: „(5) Официалният контрол се извършва и по сигнали и жалби на граждани. При установени нарушения, за които са дадени предписания или наложени глоби или имуществени санкции, производителите и търговците заплащат такса за извършената проверка в размер, утвърден с тарифа по чл. 36в.”

Комисията предлага да се създадат Преходни и заключителни разпоредби с параграфи 19 и 20: „Преходни и заключителни разпоредби § 19. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон производителите на храни подават декларацията по чл. 12, ал. 4 за регистрираните обекти за производство на храни. храни. (2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон производителите на храни привеждат внедрените системи за управление на безопасността на храните или системи за анализ на опасностите и критични контролни точки в съответствие с изискванията на този закон. § 20. В Закона за подпомагане на земеделските производители (Обн., ДВ , бр. ...) се правят следните допълнения:

който не изпълни задължението си да преработи земеделските продукти, получени съгласно условията на схемата, в продуктите или в сроковете, определени в регламента или наредбата, се налага имуществена санкция. Размерът на имуществената санкция е от 100 до 500 лв. за всеки хектар земеделска земя, от който е добита непреработената продукция. (2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове на определени от министъра

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на Преходни и заключителни разпоредби с параграфи 19 и 20. Гласували

10: „(10) Забраняват се всички форми на търговски съобщения за генетично модифицирани храни на продукти и съставки, които са произведени от ГМО, съдържат и/или се състоят от ГМО, в които участват деца или представят деца, употребяващи тези храни и/или са предназначени за детска аудитория.”

Уважаеми господин председател, колеги, по време на заседанието на комисията аз така и не можах да чуя достатъчно сериозни аргументи защо след като приемаме промяната в Закона за закрила на детето не се приема и промяната в Закона за радиото и телевизията, с която се забраняват всички форми на търговски съобщения, където се рекламират генетично модифицирани продукти.

Благодаря. последните месеци и години основните рекламодатели са производителите на кренвирши. Знаете, че в тия кренвирши има соеви продукти, а знаете, че тия соеви продукти 99% са произведени в страни, където има генномодифицирани организми. Въвеждането на тази реклама наистина ще се отрази много сериозно върху целия рекламен пазар. Това е репликата ми.

за приемането на промени в Закона за радиото и телевизията с водеща друга ресорна комисия. Тогава Ви предложихме, че ще има процедура за второ четене и това, което смятате, че трябва да се промени, може да го направите като предложение. На това основание отхвърлихме текста. Освен това има и работна група, разбирам от колежката, която в момента готви нови промени в Закона за радиото и телевизията. Така че Вие можете да предложите тези промени Вие сте права, но това са технически аргументи. Това не е аргумент по същество. Тук, в залата, в момента ние дебатираме сериозен аргумент. Не може да се рекламира,

комисията не подкрепя. Гласували 89 народни представители: за 15, против 24, въздържали се 50. Предложението не е прието. С това е приет и на второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за храните

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Пламен Краевски – заместник-директор на Агенция „Архиви”. Колеги, гласуваме така направеното процедурно предложение. Моля, гласувайте.

Гласували 79 народни представители: за 77, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието.

на 14 юни 2010 г., приет на първо гласуване на 2 юли 2010 г. „Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

„Преходни и заключителните разпоредби.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

господин председателю. Под формата на изказване имам един въпрос към председателя на комисията, ако може да ми отговори и след нейния отговор, аз имам право на дуплика.

Уважаеми господин Корнезов, датата на влизане в сила на закона е 12 юни, защото това е датата на влизане в сила на конституционното решение, с което законът е обявен за противоконституционен. Тъй като решението на Конституционния съд има действия занапред от влизането им в сила, всъщност излиза, че тези изменения, които са направени през м. декември са влезли в сила и сега е отменен законът, все още ги няма. Отдолу изникват старите текстове, старата структура, старите правомощия и т.н. За да се припокрие този период от влизане в сила на решението – 12 юни, до влизането в сила на закона, който обсъждаме сега и който евентуално ще бъде приет, за този период, затова е сложена тази дата, за да покрие този период и всъщност законът да си влезе в сила на 12 юни, оттам откъдето започне да действа структурата, която де факто вече е налице, но де юре я няма. Тъй като законът е обезсилен от Конституционния съд като противоконституционен, затова именно е посочена тази дата. Благодаря ви. Няма. Дуплика, господин Корнезов. Заповядайте. Ви, господин председател. Благодаря и на Вас за отговора. Действително, това е идеята, тъй като с Решение № 8 (шум

Сега вие искате да върнете с това, което правим днес, назад във времето. Само че, дами и господа, времето върви напред, а не назад.

Вярно е, че може да се дава обратна сила на законите, но един закон не може да влезе в сила, преди да е обнародван. Вие пишете тук „§ 16. Законът влиза в сила от 12 юни 2010 г.”. Има ли публикация на този закон? Няма! Как ще влезе в сила?

Конституционният съд обяви за противоконституционен един закон или правна норма, веднага възниква старият текст и той се прилага. От датата 12 юни и днес се прилагат старите норми. Вие не можете с метлата да заличите действията на едни правни норми, които действат и сега. Това е невъзможно! Разберете го! Не се прави така!

Изказвания? Госпожо Манолова, заповядайте. Уважаеми колеги, такъв правен нихилизъм и такова неуважение към Конституцията не е демонстрирал никой състав на Народното събрание досега! Това, че управляващото мнозинство, изпълнителната власт не уважава законите, в парламента прераства в нещо по-сериозно, а именно липсата на каквото и да е уважение на народните представители от мнозинството към Конституцията. Ще Ви напомня как и защо, и при какви обстоятелства беше приет този противоконституционен закон. В края на м. декември, когато беше предложено от председателката на комисията и подложено на гласуване от председателя на Народното събрание Цецка Цачева едновременното гласуване на първо и второ четене на този законопроект, при положение че от опозицията изразихме многобройни възражения срещу законопроекта, тогава аз я помолих, убедително настоявах, да не прави този непроцедурен гаф, а това – нарушение и на правилника, и на Конституцията, защото ще произтекат вредите, които произтекоха от това, че с ината си мнозинството прие един закон, който впоследствие беше обявен за противоконституционен. Няма да повтарям основните положения от лекцията, която проф. Корнезов ви изнесе. В тази зала има юристи, които би следвало да знаят, че няма как един закон, както е записано тук, да влезе в сила „изотзад”, назад във времето.

Става дума за следното. Това, че Народното събрание не уважава Конституцията, само по себе си е сериозен проблем. Но тук проблемът е друг – че от това следват вредни последици за българските граждани. Първо, от цялото преструктуриране на системата на Националния архивен фонд. И второ, от съкращенията, от чистката, която беше извършена в тази сфера. В момента са уволнени около 100 души въз основа на един противоконституционен закон. Мнозинството с ината си е готово отново да наруши Конституцията, но просто да бетонира незаконното уволнение на тези хора. Уважаеми депутати от мнозинството, част от тези хора са гласували за вас! Те са гласували за това в държавата да има правила и тези правила да се спазват от управляващите, на първо място, защото това беше основното ви политическо послание! А не с ежедневната си работа вие да нарушавате Конституцията! Няма как да влезе със задна дата този закон! Просто няма как да се случи! Това, което ви обяснявам в момента е, че ние отново ще го дадем на Конституционния съд и ще бъде отменен за пореден път. Ако не ви е срам да повтаряте една и съща грешка по десет пъти, направете го отново! Съжалявам, че я няма Цачева в момента, защото тя веднъж допусна този гаф, сега предполагам, че новият заместник-председател, който върви по нейните стъпки, ще продължава в същия дух. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Осъзнайте се и не си правете експерименти с Конституцията! Не се подигравайте на конституционните норми! Защото е допустимо да се направи някакво нарушение веднъж, но когато става дума за нарушение на Конституцията да се повтаря многократно, вече е безобразие. (Шум и реплики.) Заповядайте, госпожо Колева. Уважаема госпожо Манолова, предполагам, че и на Вас, както и на нас е известно съдържанието на решението на Конституционния съд.

Тази грешка, която е допусната, е чисто процедурна. Ние я признаваме, но така или иначе волята на мнозинството се изразява в този материален закон. В никакъв случай не бихме допуснали грешка, ако гласуваме този закон сега с терминологията, която е употребена, включително и в Преходните и заключителните разпоредби. Ако сте обърнали внимание, винаги, когато се предава обратно действие на един закон, доколко тази терминология е правилна, не споря в момента – винаги се употребява този термин: законът влиза в сила от еди-коя си дата. Друга тема е дали има разлика между влизането в сила на закона и обратното действие, или откога този закон поражда действие. Така или иначе в момента това е възприетата практика в Народното събрание. Това съм го проследила в доста закони, които придават обратно действие на някои от разпоредбите си. Моля Ви, без реплики тези разпоредби, че законът има обратно действие, считано от еди-коя си дата, тази поправка ще бъде чисто редакционна и няма да промени смисъла на закона.

определя влизането на нормативните актове, които се публикуват. Те влизат в сила три дни след обнародването, освен когато в тях не е определен друг срок. Именно това сме посочили в този законопроект. Благодаря за вниманието.

Нищо обидно не съм казала, но все пак трябва да има някакво уважение, ако не към Конституцията, то поне към авторитетите. (Реплики от ГЕРБ.) За всеки юрист първокурсник е ясно какво има предвид конституционният конституционният законодател, а именно, че законът може да влезе в сила и един месец след неговото обнародване и от някаква определена друга дата, но тази дата във всички случаи е в бъдещето. Няма как, не е предвидено обратна сила и влизане в сила на един закон с дата един месец или там, колкото е нужно на управляващите, назад. Аз искам, и в момента го казвам не заради вас, защото вие нямате нито желание, нито намерение да вникнете в това, което се говори, а просто да се отбележи в протокола, че за втори път ви предупреждаваме, че с неуважението си към правилата към процедурите и към Конституцията ще станете повод за смешната ситуация един закон да ви бъде връщан на два пъти! Аз не съм казала, уважаема колега Колева, че че този закон е отменен, поради противоречие с материалноправни норми. Напротив, на процедурно основание! Но в случая вие правите следващ процедурен гаф, е още по-укоримо, защото го правите с оглед на онези хора, които са били уволнени въз основа на този противоконституционен закон и които в момента следва да получат решения от съдилищата, за това те законно или незаконно са уволнени. Е, според вас как е, когато основанието е един противоконституционен закон?! Справедливо ли е те да бъдат възстановени и да им бъдат платени съответните обезщетения? Аз мисля, че е справедливо, защото те не са длъжни да плащат за безхаберието на управляващите, да нарушават Конституцията при приемането на законите. Хубаво е да знаете, че всички нарушения, които правите, имат своята цена и е смешно парламентът да се занимава с антикризисни мерки и икономии, да продаваме автомобили и други показни мероприятия, от които ефектът е в рамките на 300-400 хил. лв. Защото сметнете обезщетенията, които ще се изплатят в резултат на вашата противоконституционна дейност. Те са в пъти повече!

отпадне. Гласували 89 народни представители: за 15, против 56, въздържали се 18. Предложението не е прието. Има предложение за прегласуване. Заповядайте, господин Корнезов.

господин председателю. Правя процедура за прегласуване. Уважаеми колеги, вижте до какъв абсурд стигаме.

Може ли това? Ами може, по вашата логика, след като казвате, че законът влиза преди да бъде публикуван. Значи можем да го вържем даже към Крумовото законодателство. Вижте абсурда! Затова е разумно да отпадне текстът. Нищо не губите! Нищо не губите! Вижте, юридически това е недопустимо. Знам, че са се правили и в други случаи подобни грешки.

комисията подкрепя. Гласували 87 народни представители: за 77, против 7, въздържали се 3. Предложението е прието. Подлагам на гласуване текста на § 16 по вносител, който комисията подкрепя.

Националния архивен